1. Проекти на решения за промени в постоянни комисии. Вносители са Гергана Стефанова на 22 юли 2020 г., Даниела Дариткова на 22 юли 2020 г. Предлагам да бъде точка първа в Програмата за днес – 23 юли 2020 г. 2020 г. 2. Проект на решение за изслушване на Доклад на главния прокурор. Вносители са Корнелия Нинова и група народни представители на 22 юли 2020 г. Предлагам това да бъде точка втора в Програмата днес. Другите точки, предвидени за заседанието, съответно ще се преномерират. Моля, режим на гласуване.

против няма, въздържали се 3. Предложението е прието. Съобщение: Вчера, на 22 юли 2020 г., е постъпил и изпратен на народните представители Общ проект на законопроекти за допълнение на Закона за съдебната власт, приети на първо гласуване на 16 юли 2020 г. Проектът е изготвен от Комисията по правни въпроси на основание чл. 81, ал. 2 от Правилника. Преминаваме към първа точка:

Избира Елена Владимирова Ангелинина за член на Комисията по вероизповеданията и правата на човека.“ Моля, режим на гласуване.

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Освобождава Тома Любомиров Биков като член на Комисията по политиките за българите в чужбина.“ Вносител е Даниела Дариткова. Моля, режим на гласуване.

организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Освобождава Лъчезар Богомилов Иванов като член на Комисията по културата и медиите и избира Калин Любенов Вельов за член на Комисията по културата и медиите.“ Моля, режим на гласуване.

Кой ще ни представи мотивите? Господин Зарков, заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! В последните месеци прокуратурата извърши серия действия, които привлякоха широко обществено внимание, породиха множество въпроси и създадоха притеснения. Бяхме свидетели на безпрецедентни досега случаи на оповестяване на данни и обстоятелства, на показни арести, на нахлувания и на изявления на главния прокурор, които не се вписват в Наказателно-процесуалния кодекс. (Шум и реплики.) знаете, създадоха напрежение и са един от поводите за масовите протести в защита на демокрацията, които се случват и сега, в този момент, пред Народното събрание. Причината за това се корени и в усещането, че действията на прокуратурата излизат извън процесуалните правила и закрепените в Глава втора на Конституцията ни основни права и свободи. Член 84, т. 16 от същата наша Конституция, от основния ни закон, дава право на Народното събрание да изслушва и да приема и други, извън обичайните годишни доклади, на главния прокурор за дейността на прокуратурата по прилагането на закона, противодействието на престъпността и реализирането на наказателната политика. Тази възможност и процедурата, по която се развива, е развита и в чл. 90 и чл. 91 на Правилника за Считаме, че с оглед на създалата се ситуация тази правна възможност в момента се превръща в наш общ обществен дълг. Народното събрание не може да стои встрани от този наболял дебат. Затова ние се радваме, че своевременно го поставихте на обсъждане в пленарната зала, и Ви молим, надяваме се, да подкрепите следния: „Проект! РЕШЕНИЕ

Възлага на главния прокурор на Република България да изготви и внесе за разглеждане Доклад за дейността на прокуратурата по прилагането на закона в периода януари – август 2020 г.“ откривам разискванията – заповядайте за изказвания. Господин Ципов, заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Парламентарната група на ГЕРБ ще подкрепи внесеното искане. Смятаме, че е необходимо да бъде изготвен и внесен Доклад по прилагането на закона от прокуратурата и разследващите органи за посочения период от страна на вносителите на Решението. Искам да призова цялата пленарна зала да подкрепи това искане. В заключение, госпожо Председател, искам да предложа на вниманието на народните представители няколко редакционни поправки. На първо място, Решението да изглежда така: „Решение за изготвяне и внасяне на доклад от Главния прокурор на Република България“ – става дума за наименованието. На второ място, в основанията след „чл. 91“ да се добави „във връзка с чл. 90 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание“, тъй като там е уредена съвсем ясно процедурата, по която трябва да се изготви, внесе разгледа от съответната комисия и пленарната зала на Народното събрание този доклад. И на последно място, уважаема госпожо Председател, предлагам в диспозитива да отпаднат думите „на“ и да стане: „Главният прокурор на Република България да изготви и внесе за разглеждане доклад…“, и така нататък да продължи текстът, който е изготвен от вносителите. Народното събрание не може да възлага на независимата съдебна власт и на когото и да е неин представител изготвянето на доклади – така е текстът на Конституцията, такъв е и текстът на нашия Правилник.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Аз благодаря за заявената подкрепа. Смятам, че този разговор е важен за цялото ни общество сега. Между другото, представял съм си, че в момента има, а може би са повече, но аз мисля, че има поне три институции, които би трябвало да легират разговора за правомощията на прокуратурата. Очевидно и улицата, и развитието на държавата ни показват, че има някакъв проблем в това какви са правомощията, как са формулирани и как се изпълняват. Убеден съм, че с подобен доклад ние няма да приключим този разговор, този доклад няма да бъде достатъчен, за да можем да формулираме отношението на политическата класа или Народното събрание към действията, сегашни и бъдещи, на който и да е следващ главен прокурор. За мен е важно това да се състои като една част от целия този диалог, който предстои в нашето общество. За мен, освен Народното събрание, има минимум още две институции, които би трябвало да имат отношение към диалога, който предстои, да го стимулират и да участват в него. Едната такава институция според мен трябва да е Президентството, другата вероятно трябва да е Конституционният съд, но ние трябва да се опитаме да стигнем до някаква яснота като общество, като Народно събрание, като законодателен орган – трябва да стигнем до някакво общо съгласие за това докъде може да стига прокуратурата и откъде нататък има червени линии, които не бива да прекрачва. Те са решени в сегашната Конституция. Аз не съм убеден например, че дори и да намерим неща, които трябва да променим, те трябва да се променят през Конституцията. Разговорът за конституционни промени според мен тепърва предстои и ще става все по-актуален. И ние трябва достатъчно ясно да си дадем представа: нужна ли ни е промяна на Конституцията, може ли евентуалните промени, които искаме да направим, първо, какви са промените в дейността на прокуратурата, може ли те да станат през законови промени, а не през конституционни? Това ще бъде дълъг разговор. Това, което ние предлагаме – благодаря за подкрепата, защото това е важно, е само част от този разговор. Този разговор ще бъде много по-дълъг и много по-сложен и той предстои на нашето общество оттук нататък. Благодаря за подкрепата. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Кутев. Колеги, има ли реплики към изказването на господин Кутев? Не виждам. Други изказвания? Няма. Първо ще подложа на гласуване редакционната поправка, която направи господин Ципов. Проектът за решение да изглежда така:

„РЕШИ: Главният прокурор на Република България да изготви и да внесе за разглеждане доклад за дейността на прокуратурата по прилагане на закона в периода януари – август 2020 г.“ Сега гласуваме Сега гласуваме редакционните поправки.

Заповядайте, госпожо Ангелова. Уважаема госпожо Председател, колеги! „Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта, № 054-01-51, внесен от Даниела Дариткова и група народни представители на 5 юни 2020 г., приет на първо гласуване на 17 юни 2020 г. Проект – второ гласуване. „Закон за изменение и допълнение на Закона за хазарта“.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона. По § 1 има предложение на народния представител Даниела Дариткова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1: „§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 думите „Държавната комисия по хазарта“ се заменят с „изпълнителния директор на Националната агенция за приходите или оправомощен от него заместник изпълнителен директор“. 2. В ал. 3 накрая се добавя „освен в случаите по чл. 39“.

По § 4 има предложение на народния представител Даниела Дариткова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Даниела Дариткова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението по т. 1, 2 и 3 и не подкрепя по т. 4, която гласи: „4. Създава се нова ал. 5: „(5) Нови игрални казина, игрални зали и/или игри с игрални автомати се организират само в хотели с категория пет звезди, в курортни комплекси и населени места съгласно приложението към закона, както и в територии и населени места, отстоящи на не повече от 20 км от шосейните, железопътните, морските и речните гранични контролно-пропускателни пунктове.“.

В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1, т. 2 думите „само хазартни игри с игрални автомати и“ се заличават. 2. Алинея 2 се изменя така: „(2) Лиценз за организиране на хазартни игри в игрално казино може да бъде на дружество с ограничена отговорност или на акционерно дружество с поименни акции, с изцяло внесен капитал на минимална стойност 3 000 000 лв. или левовата равностойност в друга валута, а за хазартни игри, организирани онлайн с изцяло внесен капитал на минимална стойност

за игри с игрални автомати може да бъде издаден само на дружество с ограничена отговорност или на акционерно дружество с изцяло внесен капитал на минимална стойност 1 000 000 лв. или левовата равностойност в друга валута. (5) Не се доказва капитал за организиране на играта от организаторите на хазартни игри, които веднъж са ги доказали при получаване на лиценз за томбола, моментна лотария, кено, за хазартни игри онлайн, за игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, за игри със залагания върху случайни събития и залагания, свързани с познаване

(ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители!

параграф. Моля, режим на гласуване.

По § 12 има предложение на народния представител Даниела Дариткова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Валери Симеонов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението.

чл. 5 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1: а) в текста преди т. 1 думите „чл. 14“ се заменят с „чл. 13а“, думите „са издадени“ се заменят със „се издават“, а думите „Държавната комисия по хазарта“ се заменят с „Националната агенция за приходите“; в т. 2 думите „направени инвестиции в размер, не по-малък от 1 000 000 лв., и средства за организиране на играта в размер, не по-малък от 1 000 000 лв.“ се заменят с „направени инвестиции в размер, не по-малък от 5 000 000 лв., и средства за организиране на играта в размер, не по-малък от 2 000 000 лв.“;

по т. 3 за томболи, числови лотарийни игри бинго и кено и моментна лотария – за всеки един лиценз, а за хазартни игри с игрални автомати – за всеки обект; 3. по т. 4 – за всеки обект; 4. по т. 5 за онлайн залагания и за хазартни игри чрез други електронни съобщителни средства – общо за издадените лицензи.“ 3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея изречения второ и трето се изменят така: „Документите, доказващи извършването на инвестициите по ал. 1, се представят на Националната агенция за приходите в срок до 6 месеца след издаване на първоначален лиценз за дейност по този закон. Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите или оправомощен от него заместник изпълнителен директор потвърждава извършването на инвестициите по ал. 1 и издава удостоверение по чл. 34, ал. 1“. 4. Досегашната ал. 3 става ал. 4. 5. Създава се ал. 5: „(5) Не се доказват инвестиции и средства за организиране на играта от организаторите на хазартни игри, които веднъж са ги доказали при получаване на лиценз за томбола, моментна лотария, кено, за хазартни игри онлайн, за игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, за игри със залагания върху случайни събития и залагания, свързани с познаване на факти, за хазартни игри с игрални автомати и за хазартни игри в игрално казино, когато се иска нов лиценз за същия вид игра, както и в случаите по чл. 36, ал. 1 и 4“. Създава се ал. 6: „(6) Средствата за организиране на играта по ал. 1 трябва да са налични в брой и/или по банкова сметка на организатора на хазартни игри и/или обезпечени с безусловна и неотменяема банкова гаранция за целия срок на издадения лиценз. Банковата гаранция може да бъде издадена от банка, лицензирана в или в банка, лицензирана в друга държава – членка на Европейския съюз, в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, която извършва дейност на територията на Република България съгласно Закона за кредитните институции“. изказвания? Господин Митев, заповядайте за изказване. Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми народни представители, правя предложение за редакция в § 3, който беше докладван, в редакцията на Комисията относно чл. 5, т. 1 относно ал. 1,

Други изказвания? Не виждам. Преминаваме към гласуване. Първо, подлагам на гласуване редакционната поправка, която току-що господин Митев направи. Гласували

Предложение на народния представител Даниела Дариткова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4: „§ 4.

6“. 3. Точка 5 се изменя така: „5. централната компютърна система, контролният локален сървър, комуникационното оборудване и игралният софтуер, както и всяка нова версия на софтуера да са вписани в регистъра по чл. 20, ал. 2;“. По § 5 предложение на народния представител Даниела Дариткова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5: „§ 5. В чл. 8 се правят следните изменения: 1. В ал. 1, т. 4 думата „(разрешението)“ се заличава, а думата „разрешение“ се заменя с „лиценз“.

По § 6 има предложение на народния представител Даниела Дариткова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6: „§ 6.

Предложението е прието. Заповядайте, господин чл. 10, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения: 1. Точка 1 се изменя така: „1. наименованията и условията на игрите, включително награди, отстъпки, бонуси, коефициенти и безплатни залози, без участник/участници в хазартни игри спечелили награди;“. 2. Точка 2

По § 7 има предложение на народния представител Даниела Дариткова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7, който става § 8: „§ 8.

В ал. 2 думите „Държавната комисия по хазарта“ се заменят с „Националната агенция за приходите“.“ По § 8 има предложение на народния представител Даниела Дариткова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8, който става § 9: „§ 9. Създават се чл. 10б – 10д: „Отговорно залагане Чл. 10б. За предотвратяване възникването на хазартна зависимост и решаване на проблемите, свързани с хазартната зависимост, организаторите на хазартни игри са длъжни да: 1. поставят на видно място във всички игрални зали, игрални казина, пунктове за приемане на залози и изплащане на печалби, интернет страници и удостоверителни знаци за участие в лотарийни игри, игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, игри със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти: съобщение за опасността от възникване на хазартна зависимост; б) информация относно възможностите за консултиране и терапия на хазартна зависимост; уведомят играчите за възможността да поискат вписване в регистъра по чл. 10г, ал. 1. Мерки за защита Чл. 10в. (1) За да се намалят или избегнат потенциални негативни икономически, социални и личностни последици за уязвими лица и техните близки, се прилагат мерки за защита, които имат за цел забрана или недопускане до участие в хазартни игри. (2) Уязвими лица са: 1. малолетните и непълнолетните; 2. лицата, поставените под пълно или ограничено запрещение; 3. всяко лице, което смята, че има проблем с хазарта; 4. лицата, чието социално положение и/или равнище на доходи може да ги направи по-податливи към участие в хазартни игри и развиване на хазартна зависимост. (3) Лицата по ал. 2, т. 3 и 4 може да поискат да не бъдат допускани до участие в хазартни игри.

или личен номер на чужденец (ЛНЧ); 3. период на вписване, ако такъв е посочен; 4. дата на вписване. (3) Вписването в регистъра по ал. 1 се извършва въз основа на писмено искане по образец, подадено от лицето или негов представител до изпълнителния директор на Националната агенция за приходите.

Заличаването от регистъра се извършва: 1. по искане на вписаното лице; 2. когато е изтекъл посоченият от лицето срок за вписване, а ако не е посочен – след изтичането на две години от вписването. „Уведомяване и достъп до регистъра Чл. 10д. (1) Националната агенция за приходите уведомява организаторите на хазартни игри за лицата, включени в регистъра по чл. 10г, ал. 1. (2) Достъп до данните в регистъра по чл. 10г, ал. 1 при спазване на Закона за защита на личните данни имат само длъжностни лица, определени от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, както и служители, определени от организаторите на хазартните игри по ал. 1. 1. (3) Организаторите на хазартни игри по ал. 1 са длъжни да не допускат вписаните в регистъра лица до участие в организираните от тях игри.“ Предложение на народния представител Даниела Дариткова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 10: „§ 10. Създава се чл. 13а: „Хазартни игри, организирани от държавата Чл. 13а. (1) Държавата може да организира традиционна лотария, числови лотарийни игри, моментна лотария, залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, и игри, организирани онлайн в игрално казино чрез Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ към министъра на младежта и спорта, в което държавата притежава изцяло правата. (2) Игрите по ал. 1 може да бъдат организирани от държавното предприятие с нает от него персонал, в собствени или наети пунктове, или чрез използване на устройства на самообслужване, които са обособени и обозначени като пунктове за съответните хазартни игри. (3) Държавното предприятие осъществява дейността по организиране на хазартните игри при условия и по ред, определени в правилника за устройството и дейността на предприятието при спазване изискванията на този закон.

По § 9 има предложение на народния представител Вежди Рашидов. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Даниела Дариткова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9, който става § 11: „§ 11. Член 14 се изменя така: „Средства за физическо възпитание, спорт и култура Чл. 14. Чл. 14. (1) Постъпленията от хазартните игри, с изключение на залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета и игри онлайн в игрално казино, организирани от Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“, се разпределят за: 1. изплащане на печалби на участниците в хазартните игри – не по-малко от 50 на сто от постъпленията; 2. заплащане на таксите по чл. 30, ал. 3 и 4, съответно за заплащане на корпоративен данък за игрите, организирани онлайн; 3. издръжка, инвестиции и развитие на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ – до 20 на сто от постъпленията; 4. физическо възпитание и спорт, както и за култура – остатъка от постъпленията от хазартните игри след приспадане на сумите по т. 1, 2 и 3. (2) Постъпленията от залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета и игри онлайн в игрално казино, организирани от Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“, се разпределят за физическо възпитание и спорт, както и за култура съгласно схема след приспадане на сумите за изплащане на печалби на участниците в хазартните игри, дължимите данъци и държавните такси по чл. 30, ал. 3 и 4, както и средствата за издръжка, инвестиции и развитие на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“. (3) Сумите по ал. 1, т. 4 и остатъкът от постъпленията по ал. 2 след приспадане на сумите за данъчно облагане, за разходите на предприятието и за изплатените печалби, постъпват като приход по бюджета на Министерството на младежта и спорта и се разходват за: 1. дейности в областта на физическото възпитание, физическата активност, спорта и спортно-туристическата дейност и за поддържане, ремонт, реконструкция, цялостно обновяване или създаване на нови спортни обекти и/или спортни съоръжения; 2. поддържане, ремонт, реконструкция, цялостно обновяване или създаване на нови спортни обекти и/или спортни съоръжения в държавните и общинските училища въз основа на съвместна годишна програма на министъра на младежта и спорта и министъра на образованието и науката – не по-малко от 10 на сто от прихода; дейности, финансирани от Национален фонд „Култура“ – не по-малко от 10 на сто от прихода. (4) Министърът на младежта и спорта утвърждава схеми за разпределение на постъпленията от дейността на Държавно предприятие Министърът на младежта и спорта предоставя средствата по ал. 3, т. 2 чрез трансфер, съгласно програмата по съответните бюджети. (6) Министърът на младежта и спорта предоставя средствата по ал. 3, т. 3 чрез трансфер по бюджета на Министерството на културата.“

Когато през 2013 г. предложих 10 на сто от онлайн залаганията от хазарта да отидат за култура, бях радостен, че залата ме подкрепи, защото ставаше дума за подкрепа на български творци. Бях благодарен на всички парламентарни групи. Тогава застанаха зад този текст, загрижени за българските артисти. За жалост, този текст в Закона така и не проработи поради субективни причини. Днес отново предлагам текст в Закона за хазарта и вярвам, че сега със сигурност моето предложение ще проработи, а то е следното:

Дълбоко съм убеден, че залата ще подкрепи това мое предложение, защото става въпрос за творците на България. Ние сме длъжници на младото поколение – на младите актьори, музиканти, изпълнители, художници, певци, писатели, поети, преводачи, сценаристи, сценографи, режисьори, оператори, кинотворци, и нашата основна задача е да им дадем шанс. В България имаме изключително кадърни хора, които тихо и достойно носят славата на българската държава в европейски и световен мащаб. Тук е групата на големите художници, които формират европейския вкус в изкуството. Тук е групата на музикантите, на хората на словото, на виртуозните изпълнители. Тук е голямата гилдия на артистите на свободна практика, които имат непосредствена нужда от подкрепа. Културата е онова, което осмисля идентичността на всеки народ, затова, уважаеми колеги, моля Вашият глас да подкрепи

Не виждам. Други изказвания, колеги? Заповядайте, господин Будинов.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Използвам момента, защото винаги съм радостен, когато тук, от парламентарната трибуна, се говори за култура, за изкуство. Надявам се, че всички, или поне болшинството от нас, ще подкрепят поправката на господин Вежди Рашидов в Закона. Адмирации към него и към всичко това, което прави през годините за българската култура. Аз съм горд, че мога да седя в Комисията до такъв човек като него, до такъв голям творец. Обръщам внимание на всички творци и всички хора на културата, които ме гледат в момента, защото много хора дебатираха за тези проценти за българската култура. Надявам се, че това наистина ще стане факт и хората на културата ще могат да получават тези пари, защото българската култура има нужда от подкрепа. Още веднъж поздравления и адмирации за големия Вежди Рашидов! (Ръкопляскания от

Разбирам желанието на господин Рашидов, разбирам желанието на всички творци и хора – дейци от сферата на културата, но нека да не забравяме, че Спортният тотализатор беше създаден преди 50 – 60 години с една социална кауза за подпомагане на българския спорт. И тук средствата, които искате да отидат за творците, трябва да бъдат за сметка на средствата, които ще отидат за българския спорт. Спортният тотализатор отделя 18% за българския спорт и тези 10%, които искате да отидат за творците, ще противопостави две гилдии, които наистина заслужават подкрепа от държавата, но нека да не бъдат за сметка на другите онези творци, които защитават името и престижа на България. Нека да помислим каква

Госпожо Председател, правя това изказване във връзка с изказването на господин Рашидов. Държа да кажа, че, когато гледахме текстовете, ние сме подкрепили неговото предложение, което е направил между първо и второ четене. То е намерило своето отражение в окончателната редакция на Доклада, респективно в ал. 3 на чл. 14, т. чл. 14, т. 3. Така че редакционното предложение, което той направи от трибуната, практически не е нужно да се прави, защото то

Уважаема госпожо Председател, само една реплика на това, което каза госпожа Менда Стоянова. Госпожо Стоянова, това е само едно, артистично да го кажа, есе в знак на благодарност от предишни гласувания и, разбира се, един апел отново да подкрепим този законопроект, който така е необходим на българските творци.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

благодаря Ви за предложението, което направихте. Адмирирам го и категорично ще го подкрепя, защото българската култура има нужда от финансиране. Няма нито една култура в света, която да не работи и тя да не бъде подпомагана. Това, което ме притеснява, е, че в момента Спортният тотализатор – трябва да се направят много ясни финансови разчети

Така да се направи, че финансовият и спортният министър – тежестта пада изцяло върху тях, да направят така, че спортният тотализатор на практика да не фалира. Това е много важно уточнение. Мисля, че и двамата министри са достатъчно опитни – и Влади Горанов, и министър Кралев, за да издържат на това предизвикателство. Защото 10% са хубава сума от Спортния тотализатор, но ние трябва да помислим той да оцелее като такъв. Повтарям още веднъж: поздравления за Вашето предложение, господин Рашидов.

културата, изкуството, творците, очевидно е за обществото ни, че спортът през всичките тези години е имал значително по-голяма подкрепа и подкрепа и много големи световни постижения, които не се изключват и в културата, но с много по-минимални средства. Аз съм много радостен, че имаме такава подкрепа в момента, и пледирам тя да остане такава. Надявам се тази мярка да бъде работеща и тези средства реално да отидат в национален фонд „Култура“, откъдето да се разпределят към творците. Правя много кратка реплика, но смятам, че е справедливо и много необходимо да обърнем внимание на културата през тази мярка. Благодаря Ви. Благодаря, уважаеми господин Вельов. Реплики? Не виждам. Изказване – господин Цонев, заповядайте.

усилията да има пари от тотализатора и за спорта, и за културата. Само да Ви внеса една яснота – в последните две години тотализаторът е на загуба.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Цонев! Това, което казахте преди малко, е вярно. Така е. Неслучайно намекнах, намекнах, че оттук най-тежката работа предстои на двамата наши министри – на спортния, и на финансовия. И сега има Закон за киното – чл. 17, който и до ден днешен не се спазва. И нашият много опитен министър – господин Рашидов, ще го каже. Там има изисквания колко за документално кино, колко за игрално кино. Тук има и актьори, които пряко участват в културата, те също ще потвърдят, че чл. 17 години наред не беше спазван не заради друго, не че няма желание за това, просто нямаше пари. Това е истината.

уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Цонев, с цялото ми уважение само да направя една поправка – не сте абсолютно прав. Тук не става въпрос за 10% от печалбата, а за 10% от приходите след изплащането на печалбите на Спортния тотализатор. Така че приходи ще има. Благодаря за вниманието.

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги! Уважаеми господин Будинов, не сте прав. Прочетете ал. 3 и ще видите, че става въпрос за „остатъка от постъпленията по ал. 2 след приспадане на сумите за данъчно облагане за разходите на предприятието, изплатените печалби, които постъпват вече в приход към Министерството на спорта“, което означава, че процентите, за които говорите, са от финансовия резултат, щом е след изплащане на данъците.

предложение на народния представител Даниела Дариткова и група народни представители: Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, като на основание чл. 50, ал. 1 от Указ № 883 за прилагането на Закона за нормативните актове предлага § 11 да се раздели на отделни параграфи от § 13 до 22: 22: „ § 13. Член 16 се изменя така: „Надзорен орган Чл. 16. Държавният надзор в областта на хазарта и свързаните с хазарт дейности се осъществява от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите.“ § 14. Член 17 се изменя така: „Функции и правомощия Чл. 17. (1) Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите: 1. издава, отказва да издаде, прекратява и отнема лицензи за организиране на хазартни игри, лицензи за производство, разпространение и сервиз, както и лицензи за внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване; 2. извършва или отказва да извърши промени в издадени лицензи по т. 1; 3. издава удостоверенията по чл. 34; 4. утвърждава или отказва да утвърди представените от организаторите на хазартни игри правила, изготвени въз основа на условията, изискванията и правилата по ал. 3, т. 1 – 4; 5. утвърждава или отказва да утвърди задължителните образци на билети, фишове, талони и други удостоверителни знаци за участие в хазартни игри; 6. утвърждава или отказва да утвърди правила за съхранение на информацията за едновременните игрални сесии, направените залози, формирането и разпределянето на печалбите; 7. одобрява системи на организаторите на хазартни игри за автоматизирано подаване на информацията по т. 6 към сървър на Националната агенция за приходите за хазартните игри – лотарии, тото, лото, моментна лотария, залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, залагания върху случайни събития, залагания, свързани с познаване на факти, както и за онлайн залаганията и игрите чрез други електронни съобщителни средства; системите за онлайн залаганията и игрите чрез други електронни съобщителни средства трябва да осигуряват онлайн регистрация на всяка транзакция в системата на Националната агенция за приходите при условия и по ред, определени в наредбата по ал. 3, 8. утвърждава задължителните формуляри и образците на документи по този закон и актовете по прилагането му, с изключение на декларацията по чл. 30, ал. 8, които се публикуват на интернет страницата на Националната агенция за приходите; осигурява отпечатването и безплатното им разпространение; 9. разпорежда преустановяване организирането на хазартни игри на интернет страници, чрез които се организират хазартни игри от лица, които нямат действащ лиценз по този закон; 10. организира разясняването на законодателството в областта на хазарта и свързаните с него дейности по подходящ начин; 11. дава становища по проекти на нормативни актове в областта на хазарта и свързаните с него дейности; 12. дава задължителни указания на органите на агенцията за единното прилагане на законодателство в областта на хазарта и свързаните с него дейности; 13. утвърждава методически указания и процедури за осъществяване на дейността на агенцията в областта на хазарта и свързаните с него дейности, задължителни за нейните служители; 14. осигурява на организаторите на хазартни игри необходимата за осъществяване на дейността им необходимата за осъществяване на дейността им информация; 15. анализира изпълнението на ежегодния план за приходите от публични вземания по този закон; 16. осъществява и други правомощия в областта на хазарта и свързаните с него дейности, предвидени в нормативен акт. акт. (2) Националната агенция за приходите: 1. осъществява контрол върху дейността на организаторите на хазартни игри, включително чрез извършване на проверки; 2. идентифицира интернет страници, чрез които се организират хазартни игри от лица, които нямат действащ лиценз по този закон; 3. създава, обновява и поддържа на интернет страницата си списък на интернет страниците по т. 2; 4. осъществява обмен на информация с други държавни и общински органи; обмен на информация с други държавни и общински органи; 5. осъществява обмен на информация със сходни органи от други държави, включително като си сътрудничи с тях за предотвратяване използването на финансовата система от организаторите на хазартни с цел изпирането на пари и финансирането на тероризма; 6. осъществява и други функции в областта на хазарта и свързаните с него дейности, предвидени в нормативен акт. (3) С наредби на Министерския съвет по предложение на министъра на финансите се определят: 1. общи задължителни игрални условия и правила за видовете хазартни игри, за които се издават лицензи; 2. общи задължителни изисквания за игралните зали, казината, централния пункт и пунктовете за приемане на залози по отношение на вида на помещенията или сградата, минималната изискуема площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо оборудване за контрол; 3. общи задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри и задължителни образци за счетоводна отчетност за видовете хазартни игри; 4. общи задължителни технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното оборудване, както и общи технически и функционални изисквания към игралния софтуер и комуникационното оборудване за онлайн залаганията и игрите чрез други електронни съобщителни средства; 5. необходимите документи за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри, за производство, разпространение и сервиз, както и за внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване, включително промени в издадени лицензи; 6. изискванията по ал. 1, т. 7 за одобряване на системи на организаторите на хазартни игри за автоматизирано подаване на информацията към сървър на Националната агенция за приходите за следните хазартни игри: лотарии, тото, лото, моментна лотария, залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, залагания върху случайни събития, залагания, свързани с познаване на факти, както и за онлайн залаганията и игрите чрез други електронни съобщителни средства, както и изискванията за онлайн регистрация на всяка транзакция в системата на Националната агенция за приходите; наредбата се съгласува с председателя на Държавната агенция „Национална сигурност“. (4) Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите може да възложи правомощията си по ал. 1 на оправомощен от него заместник изпълнителен директор. (5) С наредбите по ал. 3, т. 1 – 4 се установяват минималното задължително съдържание и минималните изисквания, на които трябва да отговарят представяните за утвърждаване правила на организаторите по ал. 1, т. Актовете по ал. 1, т. 9 се публикуват на интернет страницата на Националната агенция за приходите в деня на издаването им. Лицата, за които тези актове се отнасят, се смятат уведомени в деня на публикуването. Ако в тридневен срок от публикуването лицето не преустанови нарушението, изпълнителният директор на Националната агенция за приходите подава искане до председателя на Софийския районен съд да постанови всички предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, да спрат достъпа до тези интернет страници.

достъпа до съответните интернет страници в срок до 24 часа от публикуване на разпореждането на съда.“ § 15. Член 18 се изменя така: „Ограничения Чл. 18. (1) Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите и оправомощеният от него заместник изпълнителен директор по чл. 17, ал. 4 не могат пряко или косвено да влизат в каквито и да било сделки или икономически взаимоотношения с организатори на хазартни игри, с производители и разпространители, осигуряващи сервизна поддръжка, както и с вносители и разпространители, осигуряващи сервизна поддръжка игрално оборудване за организирането на хазартни игри, с техни ръководители или служители, включително като експерти, консултанти и под каквато и да е друга форма, за целия период на изпълнение на задълженията им. (2) Лицата по ал. 1 нямат право да участват в организирането на хазартни игри, да придобиват дялове и акции и/или да участват в управлението на дружества – организатори на хазартни игри. (3) Лицата по ал. 1 не могат да учредяват и да членуват в юридически лица с нестопанска цел, организиращи хазартни игри по реда на този закон. (4) Забраните по ал. 1 – 3 се отнасят и за съпрузите, лицата, с които се намират във фактическо съжителство на съпружески начала, и роднините по права линия на лицата по ал. 1. (5) Лицата по ал. 1 са длъжни да не разгласяват обстоятелства и факти, станали им известни при или по повод изпълнение на служебните им задължения по този закон, освен по писмено искане на държавен орган, когато това е предвидено в закон. Лицата подписват декларация по образец, в която изрично се посочва и отговорността им.“ § 16. Член 19 се отменя. § 17. Член 20 се изменя така: „Регистри Чл. 20. (1) Националната агенция за приходите води регистри на интернет страницата си за: за: 1. организаторите на хазартни игри; 2. организаторите на дейности по производство, разпространение и сервиз и по внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване; 3. издадените лицензи, включително отказаните, прекратените, отнетите, променените лицензи за организиране на хазартните игри и за извършване на дейности по производство, разпространение и сервиз и по внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване; 4. лабораториите, които да извършват изпитвания на игрално оборудване, джакпот системи, игрален софтуер и комуникационно оборудване, предназначени за използване на територията на страната; лабораториите може да са от Република България, от други държави – членки на Европейския съюз, от други държави – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или от Конфедерация Швейцария; 5. решенията на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите по този закон. (2) Българският институт по метрология води публични регистри за типовете и модификациите на игралното оборудване, джакпот системите, игралният софтуер, включително централната компютърна система, системите за онлайн залагания, комуникационното оборудване, включително контролният локален сървър, и устройствата на самообслужване за организиране на лотарийни игри, допустими за използване на територията на страната. (3) по ал. 1 и 2 са публични, поддържат се в електронен вид и се публикуват на съответната интернет страница. (4) Подлежащите на вписване обстоятелства, условията и редът за водене и поддържане на регистрите по ал. 1 и 2, както и предоставяните електронни услуги, се определят с наредба на министъра на финансите.“ § 18. Член 21 се изменя така: „Задължение за съдействие Чл. 21. (1) Лицата по чл. 4 и техните служители, както и други лица, за които има данни, че нарушават разпоредбите на този закон, са длъжни да оказват съдействие на Националната агенция за приходите и на нейните органи при изпълнение на възложените им съгласно закона правомощия. Съдействието се изразява в осигуряване на достъп до помещения, даване на устни и писмени обяснения, предоставяне на документи и други информационни носители. (2) Органите на Националната агенция за приходите имат право да извършват насрещни проверки, както и да изискват от трети лица сведения, документи и други данни, необходими за извършването на тези проверки и/или необходими във връзка със сигнали, жалби или искания. искания. (3) Органите на прокуратурата, Министерството на вътрешните работи, Агенция „Митници“, Държавната агенция „Национална сигурност“ и Българския институт по метрология оказват съдействие в рамките на своята компетентност на органите на Националната

За издаване на първоначален лиценз становището се предоставя в 30-дневен срок от получаване на искането, а за промяна на лиценз в 14-дневен. (2) Положителните становища по ал. 1 са условие за издаване, съответно промяна на лиценз. Когато не бъде предоставено становище в срока по ал. 1, се смята, че е дадено положително становище. (3) При необходимост Националната агенция за приходите изисква информация, становища и/или справки от Министерството на вътрешните работи, Министерството на финансите, Агенция „Митници“, Държавната агенция „Национална сигурност“ и Българския институт по метрология.“ § 20. Член 23 се изменя така: „Административно производство Чл. 23. (1) Производство пред изпълнителния директор на Националната агенция за приходите се образува служебно или въз основа на подадено писмено искане с приложения към него. (2) Органите на Националната агенция за приходите извършват проверки и проучвания по образуваните пред изпълнителния директор на агенцията производства. (3) Проверката и проучването по искане за издаване на първоначален лиценз се приключват в 60-дневен срок от получаване на писменото искане. Всички останали проверки и проучвания по подадени искания се приключват в 30-дневен срок от получаване на писменото искане. (4) При фактическа или правна сложност изпълнителният директор на Националната агенция за приходите може мотивирано да продължи срока по ал. 3 с не повече от 30 дни. (5) В хода на проверките и проучванията по подадено искане се събират данни относно произхода на средствата за дейността на заявителя, неговите инвестиции, търговски партньори, финансови отношения, вещни права и други данни. данни. (6) Когато приложените към искането документи са непълни, не отговарят на задължителните изисквания или е необходима допълнителна информация, в 14-дневен срок от получаване на искането изпълнителният директор на Националната агенция за приходите уведомява заявителя, определя му 30-дневен срок за отстраняване на нередовностите или за представяне на допълнителна информация и го предупреждава, че за неизпълнение на това задължение може да му бъде отказано издаване на лиценз или удостоверение с вписана промяна. В случай на особена фактическа или правна сложност изпълнителният директор може мотивирано да продължи всеки от сроковете по предходното изречение с не повече от 30 дни. Срокът по ал. 3, съответно по ал. 4 спира да тече от датата на уведомителното писмо до изтичането на дадения срок за отстраняване на недостатъците и за представяне на допълнителна информация. (7) При неизпълнение на задължението по ал. 6 от страна на заявителя изпълнителният директор на Националната агенция за приходите постановява отказ да се издаде лиценз, съответно да се издаде удостоверение с вписана промяна. (8) Когато заявителят притежава валиден лиценз за извършване на хазартна дейност, издаден от компетентен орган на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, в производството по разглеждане на неговото искане могат да се вземат предвид като доказани онези факти и обстоятелства, които представляват изисквания за издаването на лиценз съгласно закона на държавата, в която заявителят е лицензиран. В този случай изпълнителният директор на Националната агенция за приходите изисква необходимата информация от компетентния орган на съответната държава – членка на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария в съответствие със сключеното между тях споразумение за сътрудничество и обмен на информация. Когато няма сключено такова споразумение, за доказването на тези факти и обстоятелства заявителят трябва да представи удостоверение, издадено от компетентния орган на държавата, където е издаден лицензът, в което са удостоверени: 1. изискванията, които законодателството на тази държава поставя във връзка с издаването на лиценз за хазартна дейност; 2. доказването на наличието на тези изисквания по отношение на лицето, на което е издаден лиценз от компетентния орган, както и документите, чрез които е извършено това доказване. (9) Когато заявителят не е представил удостоверението по ал. 8 или то не съдържа необходимата информация, или не удостоверява идентичност на изискванията за издаване на лиценз по закона на държавата на компетентния орган и по този закон, изпълнителният директор на Националната агенция за приходите уведомява заявителя и изисква представянето на необходимите документи по реда на ал. 6. (10) След приключване на проверките и проучванията органите по ал. 2 внасят писменото искане, придружено с изготвено от тях мотивирано предложение, за разглеждане и вземане на решение от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите.“ § 21. Член 24 се изменя така: „Съдействие от заявителя Чл. 24. Когато заявителят и неговите представители не оказват съдействие на органите на Националната агенция за приходите по чл. 45 от Административнопроцесуалния кодекс, не отговорят на конкретно поставени въпроси или не представят допълнителна информация за обстоятелства от значение за решението по искането и вследствие на това са останали неизяснени въпроси или недоказани обстоятелства, може да бъде отказано издаването на лиценз или удостоверение с вписана промяна.“ § 22. Член 25 се изменя така: „Решения на изпълнителния директор Чл. 25. (1) В 14-дневен срок от завършване на производството и след като приеме, че обстоятелствата по искането са изяснени, изпълнителният директор на Националната агенция

принципно приетия от Комисията текст на вносителя, с предложението на Комисията § 11 по вносител да се раздели на отделни параграфи – от 13 до 22 включително, като съдържанието на параграфите е съгласно Доклада на Моля, режим на гласуване

предложение на народния представител Даниела Дариткова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 52, който става § 67: „§ 67. § 23: „§ 23. В чл. 26 се правят следните изменения: 1. Алинея 1 се изменя така: „(1) Решението се издава в писмена форма и съдържа: 1. наименование на акта, номер и дата на издаване; 2. наименование на органа, който го издава; 3. адресат/и на акта; акта; 4. фактически и правни основания за издаването му; 5. мотиви за постановяването му; 6. разпоредителна част, с която се определят правата или задълженията, начин и срок за изпълнение; 7. пред кой орган и в какъв срок може да се обжалва; 8. подпис на издателя.“

4. В ал. 5 думата „Комисията“ се заменя с „Националната агенция за приходите“.“ По § 13 има предложение на народния представител Даниела Дариткова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип

Решението с мотивите към него се обявява от Националната агенция за приходите в тридневен срок от издаването му чрез вписване в съответния регистър по чл. 20, ал. 1, и се съобщава на заинтересованите страни по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс.“

постанови в срока за обжалване на първоначалното решение и заинтересованата страна е получила съобщението до 10 дни преди да е изтекъл срокът за обжалване по чл. 28, ал. 1, същото подлежи на обжалване в срока за обжалване на първоначалното решение.“ 5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така: „(5) Когато не се е произнесъл по цялото искане, изпълнителният директор на Националната агенция за приходите по свой почин или по искане на заинтересованата страна, подадено в 14-дневен срок от датата на съобщаване на решението, постановява допълнително решение. Допълнителното решение подлежи на решение подлежи на обжалване по реда на първоначалното решение.“ Предложение на народния представител Даниела Дариткова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 14, който става § 25: „§ 25. В чл. 28, ал. 1 думата „Комисията“ се заменя с „изпълнителния директор на Националната агенция за приходите“.“ Предложение на народния представител Даниела Дариткова и група народни представители: Комисията подкрепя предложението.

Алинея 2 се изменя така: „(2) Лице по чл. 4 може да организира хазартни игри и дейности по този закон след получаване на удостоверение за издаден лиценз. Удостоверението се издава въз основа на влязло в сила решение на изпълнителния директор на

Няма изказвания. Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага за следните параграфи: § 12 по вносител, който става §

лв., а за издаване и поддържане на лиценз за игри в игрално казино със срок на лиценза 10 години се събира еднократна държавна такса в размер на 2 000 000 лв.“ 3. Създава се нова ал. 6: За издаване и поддържане на лиценз за игри с игрални автомати със срок на лиценза 5 години се събира еднократна държавна такса в размер на 500 000 лв., а за издаване и поддържане на лиценз за игри в игрално казино със срок на лиценза 10 години се събира еднократна държавна такса в размер на 1 000 000 лв.“ 4. Досегашната ал. 5 става ал. 7. 5. Досегашната ал. 6 става ал. 8 и се изменя така: „(8) Организаторите на хазартни игри, които заплащат таксата по ал. 3 и променливата част от таксата по ал. 4, подават по електронен път за всеки месец в Националната агенция за приходите до 15-о число на следващия месец декларация по образец, утвърден от министъра на финансите, за основата за начисляване на таксата и дължимата такса.“ 6. Досегашната ал. 7 става ал. 9. 7. Досегашната ал. 8 става ал. 10 и в нея след думите “ал. 4“ се добавя „5 думата „Комисията“ се заменя с „Националната агенция за приходите“, а след думата „първоначален“ се добавя „или за продължаване на срока на“. 8. Досегашната ал. 9 става ал. 11 и в нея думата „Комисията“ се заменя с „Националната агенция за приходите“, а думите „ал. 6“ се заменят с „ал. 8“. 9. Създават се ал. 12 и 13: 13: „(12) При заличаване съответно прекратяване на лице по чл. 4 последният представляващ лицето – ликвидатор, синдик, представляващият място на стопанска дейност, а в случаите по чл. 6, ал. 1, т. 6 – упълномощеният представител, декларира и внася удържаната от от имуществото на данъчно задълженото лице такса, чийто срок за внасяне изтича след датата на заличаването съответно прекратяването. (13) В случаите по ал. 12 таксата за периода, през който е извършено заличаването съответно прекратяването, се декларира и внася в 30-дневен срок от датата на заличаването съответно прекратяването.“

или оправомощен от него заместник изпълнителен директор“. Предложение на народния представител Даниела Дариткова и група народни представители: Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 19, който става § 30: „§ 30. В чл.

спрямо лицето има приложена принудителна административна мярка по реда на чл. 86.“ 3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите „решението на Комисията да върне на Комисията“ се заменят с „решението на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите да върне на Националната агенция за приходите“.

Предложение на народния представител Даниела Дариткова и група народни представители: Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 20, който става § 31: „§ 31. В чл. 36 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 думата „Комисията“ се заменя с „изпълнителният директор на Националната агенция за приходите“. 2. Създава се нова ал. 2: „(2) При подадено искане по ал. 1 органите на Националната агенция за приходите извършват проверка на документите и дейността на организатора и при установяване на обстоятелства, представляващи пречка за издаване на лиценз по този закон, изпълнителният директор на Националната агенция за приходите постановява отказ за

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми народни представители,

50 хил. лв., когато игрите са организирани в населени места над 500 хил. жители. За издаване и поддържане на лиценз за игри с игрални автомати със срок на лиценза 10 години се събира еднократна държавна такса в размер на 100 хил. лв.“ В т. 6 накрая да се добавят думите: „ал.6 се заменя с ал. 8“. Благодаря.

редакцията, предложена от Комисията за текста на § 16, който става § 27 с приетите вече редакционни поправки; текста на вносителя за § 17, който става § 28, редакцията, предложена от Комисията

предложение на народния представител Даниела Дариткова и група народни представители: Комисията подкрепя предложението.

на тази глава. След влизане в сила на решението, с което се одобрява вписаната промяна, се издава ново удостоверение, с вписаната промяна.“ 3. В ал. 4, изречение първо думата „Комисията“ се заменя с „изпълнителния директор на Националната агенция за приходите“, в изречение второ думите „чл. 8, ал. 5“ се заменят с

Предложение на народния представител Даниела Дариткова и група народни представители: Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 22, който става § 33: „§ 33.

Алинея 4 се изменя така: „(4) Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите разглежда искането и се произнася по реда на тази глава. След влизане в сила на решението, с което се одобрява вписаната промяна, той издава ново удостоверение с вписана промяна.“ Предложение Предложение на народния представител Даниела Дариткова и група народни представители: Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 23, който става § 34: „§ 34. В чл. 40 се правят следните изменения: 1. В ал. 1 в изречение първо думите „председателя на Комисията и до“ се заменят с „изпълнителния директор на“, а в изречение трето думата „Комисията“ се заменя с „Националната агенция за приходите“. 2. В ал. 2 в изречение първо думите „председателя на Комисията и до“ се заменят с „изпълнителния директор на“, а в изречение второ думата „Комисията“ се заменя с „изпълнителния директор на Националната агенция за приходите“. 3. В ал. 3 думите „председателя на Комисията“ се заменят с „изпълнителния директор на Националната агенция за приходите“.“ По § 24 има предложение на народния представител Даниела Дариткова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 24, който става

предложение на народния представител Даниела Дариткова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 25, който става § 36: „§ 36.

което има издаден лиценз по този закон. (2) Условията и редът за вписване на лабораториите в регистъра по чл. 20, ал. 1, т. 4, изискванията за изпитване на игралното оборудване и игралния софтуер, както и редът за извършване на проверки на оборудването и софтуера, се определят с наредба на Министерския съвет по предложение на министъра на икономиката. (3) Не се допуска експлоатация в страната на игрално оборудване за хазартни игри от тип и модификация, които не са вписани в регистъра по чл. 20, ал. 2.“ Предложение на народния представител Даниела Дариткова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението и предлага да се създаде нов § 37: „§ 37.

§ 38: „§ 38. В чл. 45, ал. 2 се създава т. 7: „7. вписани в регистъра по чл. 10г, ал. 1.“ Предложение на народния представител Даниела Дариткова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 39: „§ 39. § 39: „§ 39. Създава се чл. 45а: „Ограничения за устройствата на самообслужване Чл. 45а. При хазартни игри, организирани чрез използване на устройства на самообслужване, организаторът е длъжен да не допуска до участие в тези игри лица, ненавършили 18-годишна възраст, и лицата, вписани в регистъра по чл. 10г, ал. 1.

предложение от народния представител Даниела Дариткова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 28, който става § 42: „§ 42. В чл. 47в

предложение от народния представител Даниела Дариткова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 30, който става § 44: „§ 44.

Предложение на народния представител Валери Симеонов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 61, който става § 78: „§ 78.

Имате ли изказвания, колеги? Подлагам на гласуване следните текстове: редакцията, предложена от Комисията за § 26, който става § 38; създаването на нов § 39 с текст по Доклада на Комисията; нов § 40 с текст по Доклада на Комисията, както и редакцията, предложена от Комисията за § 27, който става § 41; § 28,

По § 53 има предложение на народния представител Даниела Дариткова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 53, който става § 68: „§ 68.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 34, който става § 48: „§ 48. В чл. 53, изречение второ думите „Контролните органи на Комисията следят“ се заменят с „Националната агенция за приходите следи“.“ По § 35 има предложение от народния представител Даниела Дариткова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 35, който става § 49: „§ 49. В чл. 55 се правят следните изменения: 1. В ал. 1, изречение второ думата „Комисията“ се заменя с „изпълнителния директор на Националната агенция за приходите“. 2. В ал. 4, изречение първо думите „одобрени от Комисията“ се заменят с

По § 36 има предложение от народния представител Даниела Дариткова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 36, който става § 50: „§ 50. В чл. думата „Комисията“ се заменя с „изпълнителния директор на Националната агенция за приходите“.“ По § 37 има предложение от народния представител Даниела Дариткова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 37, който става § 51: „§ 51.

от народния представител Даниела Дариткова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 38, който става става § 52: „§ 52. В чл. 59 се създава ал. 5: „(5) Моментната лотарийна игра трябва да е осигурена с вписана в регистъра по чл. 20, ал. 2 централна компютърна система. Централната компютърна система трябва да осигурява подаването на информация към сървър на Националната агенция за приходите, като задължително осигурява онлайн регистрация на всяка транзакция в системата на Националната агенция за приходите по ред и начин, определени в наредбата по чл.

Предложение на народния представител Даниела Дариткова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9, който става § 11: „§ 11.

от народния представител Даниела Дариткова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 41, който става § 55: „§ 55. В чл. 63, ал. 1 думата „Комисията“ се заменя с „изпълнителния директор на Националната агенция за приходите“.“ Има ли изказвания, колеги? Не виждам. Подлагам на гласуване следните текстове: редакцията, която Комисията предлага

Всички подложени на гласуване текстове са приети. ДОКЛАДЧИК ЕВГЕНИЯ АНГЕЛОВА: По § 42 има предложение от народния представител Даниела Дариткова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Валери Симеонов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението.

се заменят с „таксата или комисионната за“, а думата „Комисията“ се заменя с „изпълнителния директор на Националната агенция за приходите“. 2. Създава се ал. 5: „(5) Игри с игрални автомати могат да се организират само с игрални автомати, които са собственост на организатора на игрите или ще бъдат придобити от него по договор за лизинг.“ По § 43 предложение от народния представител Даниела Дариткова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 43, който става § 57: „§ 57. Член 67 се изменя така: „Експлоатация на игрално оборудване Чл. 67. Не се допуска експлоатацията на игрално оборудване, което не е вписано в издадения лиценз на организатора на хазартни игри.“ Предложение на народния представител Валери Симеонов и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 58: „§ 58. § 58: „§ 58. В чл. 68 се създава ал. 3: „(3) Организаторите на хазартни игри с лиценз за игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета или с лиценз за игри със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани познаване на факти могат да разполагат в пунктовете за приемане на залози и изплащане на печалби игрални автомати, само след получаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати по реда и при условията на чл. 4, ал. 4, чл.5, чл.26, ал. 4, т. 1, чл. 30, ал. 6, чл. 43, чл. 44, чл. 43, чл. 44, чл. 64 – 70 от този закон.“ По § 44 има предложение на народния представител Даниела Дариткова и група народни представители: Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 44, който става § 59: „§ 59. В чл. 70 думата „Комисията“ се заменя с „Националната агенция за приходите“.“ По § 45 има предложение на народния Даниела Дариткова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 46, който става § 61: „§ 61. В чл. 73, изречение трето думите „цената за допускане до“ се заменят с „таксата или комисионната за“, а думата „Комисията“ се заменя с „изпълнителния директор на Националната агенция за приходите“.“ По § 47 предложение на народния представител Даниела Дариткова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 47, който става § 62: „§ 62. В чл. 74, ал. 1 думата „Комисията“ се заменят с „изпълнителния директор на Националната агенция за приходите“.“

§ 63: „§ 63. В чл. 85 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1: а) в текста преди т. 1 думата „Комисията“ се заменя с „Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите“, а след думата „прилага“ се добавя „с мотивирана заповед“;

8“. 2. В ал. 2 думата „Комисията“ се заменя с „изпълнителният директор на Националната агенция за приходите“. 3. В ал. 3 думите „решението на Комисията“ се заменят с „решението на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите“, а думите „на Комисията“ се заменят с „в Централното управление на Националната агенция за приходите“. 4. В ал. 4 думата „Комисията“ се заменя с „изпълнителния директор на Националната агенция за приходите“.“ По § 49 има предложение на народния представител Даниела Дариткова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Валери Симеонов и група народни представители.

2“. 2. В ал. 2 думата „Комисията“ се заменя с „изпълнителния директор на Националната агенция за приходите“, а думите „на Комисията“ се заменят с „в Централно управление на Националната агенция за приходите“. 3. Създава се ал. 4: 4: „(4) В случаите по ал. 1, т. 9, когато неизпълнението на изискването по чл. 44, ал. 1 възникне в резултат на обстоятелства, които не зависят от организатора на хазартни игри принудителна административна мярка – отнемане на лиценз не се прилага. След изтичане на срока на издадения лиценз, не се издава нов лиценз или не се продължава срока на издадения лиценз.“ По § 50 има предложение на народния представител Даниела Дариткова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 50, който става § 65: „§ 65. В чл. 87 думата „Комисията“

Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага за текстовете на § 42, който става § § 43, който става § 57; предложението на Комисията за създаване на нов § 58 с текст съгласно Доклада на Комисията, както и редакцията, Комисията предлага, за текстовете на следните параграфи по вносител: § 44, който става § 59; § 45, който става § 60; § 46, който става § 61; § 47, който става §

§ 67: „§ 67. Член 89 се изменя така: „Проверки Чл. 89. (1) Органите на Националната агенция за приходите извършват проверки на място и по документи за спазването на този закон по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. (2) При осъществяване на контрол по този закон, освен правомощията по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, органите може да: 1. изискват устни обяснения; 2. изискват и събират оригинални документи, данни, сведения, книжа, вещи, извлечения по сметки, справки и други носители на информация с цел установяването на нарушения на законодателството, уреждащо хазартната дейност и другите дейности по този закон; 3. извършват запечатване на каси, офиси, игрални зали, игрални казина, работилници, помещения, в които се организират или провеждат хазартни игри или се държи игрално оборудване, и други подлежащи на контрол обекти. (3) На лицата, получили лиценз по този закон, в края на първата и на всяка трета година от срока на действие на лиценза задължително се извършват проверки. (4) По По искане на органите на Националната агенция за приходите Българският институт по метрология извършва проверки за съответствието на игрално оборудване с регистрираните типове и модификации. Проверките може да бъдат извършвани съвместно с органи по приходите. Органите по ал. 1 и 4 не носят имуществена отговорност за причинени вреди при упражняване на контролните им функции и правомощия, освен ако са извършили престъпление или са действали умишлено.“ По § 53 има предложение на народния представител Даниела Дариткова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 53, който става § 68: „§ 68. В чл. 90 се правят следните изменения:

По § 54 има предложение на народния представител Даниела Дариткова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция

или променливата част от таксата по чл. 30, ал. 4 се извършва по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Декларацията по чл. 30, ал. 8 е изпълнително основание по смисъла на чл. 209, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Издадените актове се обжалват по реда на същия кодекс. (2) За неплатените в срок годишни вноски за социално отговорно поведение и лихви за забава се прилага чл. 166 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. кодекс. (3) Неплатените в срок годишни вноски за социално отговорно поведение и лихви, държавните такси по ал. 1 и лихвите, имуществените санкции и глобите по влезли в сила наказателни постановления за нарушения по този закон подлежат на събиране по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Член 19 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс се прилага съответно. (4) Недължимо платени или събрани суми по ал. 1 – 3 и подлежащи на възстановяване се прихващат или възстановяват по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.“ По § 55 има предложение на народния представител Даниела Дариткова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 55, който става § 70: „ § 70. В чл. 93 се правят следните изменения: 1. В ал. 5 думите „длъжностни лица на Комисията“ се заменят с „органите на Националната агенция за приходите“. 2. В ал. 6 думите „председателят на Комисията“ се заменят с „изпълнителният директор на Националната агенция за приходите или оправомощен от него заместник изпълнителен директор“. 3. Алинея 7 се отменя.“ По § 56 има предложение на народния представител Даниела Дариткова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на

Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 72: „§ 72. В чл. 98 думите „неутвърдено от Комисията“ се заменят с „което не е вписано в издадения лиценз“.“ Предложение на народния представител Валери Симеонов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 73: „§ 73. В чл. 104 се правят следните изменения:

71; предложението на Комисията за създаване на два нови параграфа 72 и 73, които са с текст по Доклада на Комисията, и редакцията, предложена от Комисията, за текстовете на параграфи 57 и 58, които стават съответно параграфи 74 и 75. Гласували

правила по чл. 17, ал. 1, т. 4, се наказва с имуществена санкция в размер от 2000 до 5000 лв., освен когато деянието представлява нарушение по ал. 1.“ По § 60 има предложение на народния представител Даниела Дариткова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 60, който става § 77: „§ 77. В чл. 116 се правят следните изменения: 1. В ал. 1 думата „Комисията“ се заменя с „изпълнителния директор на Националната агенция за приходите“. 2. В ал. 2 думата „Комисията“ се заменя с „Националната агенция По § 61 има предложение на народния представител Даниела Дариткова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Даниела Дариткова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Валери Симеонов и група народни представители. представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 61, който става § 78: „§ 78. В § 1 от допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:

„Инвестиции“ са инвестиции в данъчни дълготрайни материални и в данъчни дълготрайни нематериални активи, както и извършване на счетоводни разходи, признати за данъчни цели по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане или по съответното данъчно законодателство, когато дружеството е регистрирано в друга държава – членка на ЕС, страна по споразумението за Европейското икономическо пространство или Конфедерация Швейцария. Данъчните дълготрайни активи и счетоводните разходи (по изречение първо) са пряко свързани с организирането на дейности по чл. 1, т. Инвестициите следва да са свързани с придобиването, в това число чрез финансов лизинг и извършването на следните активи и разходи: а) игрално оборудване; б) джакпот системи (хардуер и софтуер); в) комуникационно оборудване; г) оборудване и системи (хардуер и софтуер) за организиране на дейности по този закон; помещения и разходи за ремонт на помещения за организиране на дейности по този закон; е) инвестиции за придобиване на активи по договори за финансов лизинг, за преустройство, подобрение и оборудване на помещения, в които се организират дейности по този закон, както и за техническа инфраструктура.“ 5. Точка 20 се отменя. 6. Създава се т. „26. „Устройство на самообслужване за организиране на лотарийни игри“ е устройство, позволяващо на участник да: а) направи залог за участие в числова лотарийна игра, организирана от лицензиран организатор на хазартни игри след сканиране на документ за самоличност и заплащане на залога на принципа на самообслужване, или б) закупи удостоверителен знак за участие в моментна лотарийна игра, организирана от лицензиран организатор на хазартни игри след сканиране на документ за самоличност и заплащане на удостоверителния знак на принципа на самообслужване. Устройството на самообслужване не определя и не изплаща печалба и не е свързано с генератор на случайни числа, който да определя резултата от съответната игра.“

„Преходни и заключителни разпоредби“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението. По § 64 има предложение от народния представител Даниела Дариткова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Менда Стоянова, направено по реда на чл. 83,

Държавната комисия по хазарта се закрива. (2) Министерският съвет създава ликвидационна комисия и определя нейните функции. Председателят на ликвидационната комисия упражнява правата на орган по назначаването по смисъла на Закона за държавния служител, съответно на работодател по смисъла на Кодекса на труда, по отношение на служителите на закритата Държавна комисия по хазарта. (3) Ликвидационната комисия извършва ликвидацията на закритата комисия по ал. 1 в срок три месеца от назначаването ѝ. Разходите по ликвидацията, включително за възнагражденията и обезщетенията по Закона за държавния служител и по Кодекса на

преминават към Националната агенция за приходите. (5) Данните от регистрите, водени от закритата Държавна комисия по хазарта, се предоставят на Националната агенция за приходите. (6) Регистрите по чл. 20 се създават в 6-месечен срок от влизането в сила на този закон. До създаването на регистрите се поддържат регистрите, създадени по

„§ 82. (1) Предоставените до влизането в сила на този закон недвижими имоти на Държавната комисия по хазарта преминават в управление на Националната агенция за приходите. (2) Областните управители отразяват промените в актовете за държавна собственост. § 83. (1)

служител. (3) С щатните бройки, включени в общата численост на персонала на закритата Държавна комисия по хазарта, Министерският съвет, по предложение на министъра на финансите, извършва компенсирани промени в числеността на Министерството на финансите и на администрациите, чиито ръководители са второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на Министерството на финансите. § 84. Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите и оправомощеният от него заместник-изпълнителен директор по чл. 17, ал. 4 са длъжни в едномесечен срок от влизането в сила на този закон, съответно от оправомощаването, да предприемат необходимите действия за отстраняване на несъвместимост по чл. 18, ако има такава.“ По § 65 има предложение на народния представител

Образуваните и неприключени до влизането в сила на този закон пред Държавната комисия по хазарта административни и административнонаказателни производства се довършват от Националната агенция за приходите. (2) Процесуалното представителство по висящи по висящи спорове на Държавната комисия по хазарта се осъществява от Националната агенция за приходите, като извършените процесуални действия се запазват. (3) В случаите по чл. 173 и 174 от Административнопроцесуалния кодекс, когато съдът е върнал преписката със задължителни указания, Националната агенция за приходите се произнася в 6-месечен срок от влизането в сила на този закон, освен ако този срок е по-кратък от срока, указан в решението или в закон.“ Предложение на народния представител Даниела Дариткова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Менда Стоянова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създадат параграфи 86, 87, 88, 89 и 90: „§ 86. „§ 86. (1) Образуваните и неприключени до влизането в сила на този закон производства по искания за издаване на лиценз, продължаване или промяна в издаден лиценз, утвърждаване на типовете и модификациите на игралното оборудване, джакпот системите, игралния софтуер, включително централната компютърна система, системите за онлайн залагания, комуникационното оборудване, включително контролния локален сървър и устройствата на самообслужване за организиране на лотарийни игри, допустими за използване на територията на страната, се довършват при досегашните изисквания в 6-месечен срок от влизането в сила на този закон, освен ако този срок е по кратък от срока, предвиден в закона за произнасяне. (2) По искания за издаване на лиценз, продължаване или промяна в издаден лиценз, утвърждаване на типовете и модификациите на игралното оборудване, джакпот системите, игралния софтуер, включително централната компютърна система, системите за онлайн залагания, комуникационното оборудване, включително контролния локален сървър, и устройствата на самообслужване за организиране на лотарийни игри, допустими за използване на територията на страната, подадени след влизането в сила на този закон, компетентният орган се произнася в 6-месечен срок от влизането му в сила, освен ако този срок е по-кратък от срока, предвиден в закона за произнасяне. (3) Лицата, на които до влизането в сила на този закон е издаден лиценз за организиране на хазартна игра или дейност и които след влизането му в сила подадат искане за издаване на нов лиценз за същия вид игра или искане по чл. 36, ал. 1 или 4, доказват извършени инвестиции, средства за организиране на дейностите, внесен капитал, както и изпълнение на изискванията по чл. 64, ал. 5, ако е относимо, в 6-месечен срок от подаването на искането. Доказват се инвестициите и средствата, с които се достига изискуемият размер по този закон. § 87. (1) Издадените до влизането в сила на този закон лицензи запазват своята валидност до изтичането на срока, за който са издадени. за които са образувани производства по § 86, ал. 1 и 2, се удължава до изтичането на срока за произнасяне или до произнасянето на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, ако настъпи по-рано. § 88. (1) Договорите и споразуменията, сключени до влизането в сила на този закон, запазват действието си съгласно уговорените в тях условия. (2) Националната агенция за приходите замества Държавната комисия по хазарта във всички права и задължения по договорите и споразуменията, сключени до влизането в сила на този закон. § 89. Неизвършените проверки за 2020 г. по чл. 89, ал. 4 се извършват в едногодишен срок от влизането в сила на този закон. § 90. Неподадените декларации, дължимите, но неплатени задължения и неподадените данни за периоди на отчитане, преди влизането в сила на този закон, се подават и плащат в Националната агенция за приходите.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря. Има ли изказвания?

наименованието на подразделението „Преходни и заключителни разпоредби“; редакцията, предложена от Комисията за § 64, който става § предложението на Комисията за създаването на нови параграфи 82, 83 и 84 с текст по Доклада на Комисията; редакцията, предложена от Комисията за текста на § 65, който става § 85, както и предложението на Комисията за създаване на нови параграфи 86, 87, 88, 89